Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Открихме дискусия по чл. 48 и чл. 49 съгласно номерацията на Временната комисия. Заповядайте за изказване, Благодаря Ви, господин Председател. Правим едно редакционно предложение за корекция. По-скоро като добавка към ал. 8 на чл. 47 в следния смисъл: в изречение първо след думите „законопроектите и проектите за решения“ да се добави „както и исканията за изслушване“. Какви са мотивите ни в тази връзка? Разбрахме, че и днес на Председателски съвет е имало дискусия по този въпрос. Правим това предложение с оглед да бъде напълно изчерпана в пълнота възможността да се правят предложения по точки от дневния ред, както и искания за изслушване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Рангелова. Има ли реплики към Цвета Рангелова?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Взимам думата по редакцията на нов чл. 48, а именно предложението, където председателят предлага проектът за програма да бъде до 12,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание. Както и на Комисията по Правилника обсъждахме, това е текст, който може да затрудни включването на точки, които са от заседание на комисиите, които се провеждат във вторник. Малко по рано приехме, че заседанията на комисиите се провеждат от вторник до петък. По този начин, ако комисия проведе свое заседание във вторник и приключи с подписан доклад, той не може да бъде включен в Проекта на програма поради простата причина, че няма как да стане до 12,00 ч. Господин Председател, правя редакционно предложение

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! народните представители е важно да се подготвят все пак за дискусията, която предстои по първите точки от седмичната програма в сряда.

До голяма степен Проектът за програма за седмицата, който предлага председателят, остава такъв и Народното събрание работи по него. Считаме, че е важно народните представители да имат яснота какво точно ще се включи и достатъчно време да се подготвят по съответните точки, да подготвят своите изказвания и съответно парламентарните групи да определят своето поведение в залата – дали да подкрепят или не съответни текстове, съответни законопроекти, съответни проекти на решения, какви въпроси да бъдат зададени, ако има изслушвания като точка първа от седмичната програма, което се е случвало неведнъж. Не мога да се съглася с аргументите на господин Гаджев, че ако заседават комисиите във вторник, това ще възпрепятства включването на тези точки в седмичната програма. Не мога, защото, на първо място, не се провеждат чак толкова много заседания на комисии във вторник. Председателят на Народното събрание е в състояние да се запознае с дневния ред на заседанията на комисиите, може да се свърже с председателите на комисиите и да се проведе един предварителен разговор на база, на който да се стигне до заключение дали ще има готов доклад по даден законопроект, или проект на решение и съответно същият да бъде включен в проекта за програма, който председателят ще предложи. Така че това предложение, което ние правим, има далеч повече и основно само позитиви, отколкото негативи и те са в посока, която да ползват всички парламентарно представени групи в настоящото Четиридесет и МИНЧЕВ: Благодаря, господин Иванов. Реплики към Мирослав Иванов? Заповядайте, господин Гаджев. групи да се запознаят с програмата на заседанията. Да напомним, че по времето на предното Народно събрание, когато срокът беше 18,00 ч., нямахте такъв проблем с всичките мотиви, за които Вие говорите. Нямахте такъв проблем и държахте програмата да бъде публикувана до 18,00 ч. тогава това даваше на партиите, които бяха в опозиция, възможност да се подготвят по програмата – очевидно успяваха да се подготвят. Колкото до разликата Ви сега, би било хубаво да мерите с един аршин, когато сте в управлението на Народното събрание и друг път, както Вие сами се заявявате като опозиция. Сега по принцип, да, би било хубаво Програмата на Народното събрание да бъде публикувана

Благодаря, господин Гаджев. Други реплики към Мирослав Иванов има ли? Няма. За дуплика, господин Иванов, заповядайте. Уважаеми господин Председател! Господин Гаджев, на мен

казвате. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Съответно от тази си потенциална бъдеща роля ние отправяме това предложение. Радвам се, пожелавам Ви успех. Дано наистина да успеете да формирате мнозинство, защото това е важно. Ние апелирахме неведнъж към Вас и Вашата парламентарна група да успеете да

Повечето колеги тук не ги интересува. Всъщност за повечето колеги е важно да имат малко повече информация за това какво ще се гледа в седмицата. Затова това предложение беше подкрепено от представителите на парламентарно представените групи по време на заседанието на Временната комисия.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

до 18,00 ч., или до 12,00 ч. на обяд, във връзка и с направената редакционна бележка. Да, народният представител Гаджев е наистина прав, че имаше практика, която ние не одобрявахме като парламентарна група в рамките на 47-ия парламент и считаме, че ако бъде прието предложение Проектът за дневен ред да бъде свеждан до знанието на парламентарните групи до 12,00 ч. във вторник, това, разбира се, ще даде повече време за подготовка, така както беше изказано от преждеговорившите. Не мога да се съглася само с едно-единствено

ние поставяме като заложници всички други парламентарни групи да чакат до 17,00 ч. във вторник, за да получат Проекта за дневен ред заради едно заседание на една комисия. Разбира се, комисиите имат право да си направят така графика на разглежданите от тях законопроекти и проекторешения, че да не се случва този вариант, който наистина сме го виждали в практиката – да, имало е такива случаи и наистина комисиите могат да организират така дейността си, че да не се налага да заседават и да приемат доклади, които да са след 12,00 ч. във вторник и респективно, по бързата писта, образно казано – нещо, което сме виждали в предния парламент, да бъдат вкарвани в Проекта за дневния ред в сряда сутрин. Именно затова считаме, че ако приемем предложението, прието от Комисията, до 12,00 ч. да бъде свеждан Проектът за дневен ред до парламентарните групи, ще възпрепятстваме такава възможност за бързо, спешно, инцидентно внасяне на доклад от една определена комисия например и той да бъде вмъкван така, между другото, сякаш е в Проекта за дневен ред за сряда сутрин. Затова и

Няма. Други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Ще изчакаме малко, тъй като виждам, че доста хора липсват в залата.

залата. Колеги, преминаваме към гласуване – на първо място, поставям на гласуване редакционното предложение на народния представител Христо Гаджев. Гаджев. Карам ги поред, както са по текста, а не по време. Редакционното предложение на Христо Гаджев касае ал. 1 на чл. 48 по номерация на Временната комисия.

Моля, регистрирайте се, колеги.

163 народни представители са се регистрирали. Има кворум. Сега прегласуваме предложението.

Преминаваме към редакционното предложение на народния представител Цвета Рангелова, а именно в ал. 8 след законопроектите и проектите на решения и запетаята да се добави текстът „както и исканията за изслушване“ и също запетая. Гласуваме редакционното предложение на Цвета Рангелова. Режим на гласуване. Гласуваме дали за първа сряда от месеца може да влизат и изслушвания освен законопроекти и проекти на решения, както е в момента.

е прието. Преминаваме вече към гласуване и на самите членове 48 и 49 – по номерация на Временната комисия, като чл. 48 е с вече приетата редакционна поправка. Моля, режим на гласуване.

1. В ал. 1 думата „отрицателен“ отпада. 2. Създава се нова ал. 3: „(3) За процедурни въпроси по начина на водене по определена тема думата се дава на не повече от един народен представител от парламентарна група.“ група.“ 3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Никола Минчев и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 50: „Чл. 50. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика, лично обяснение или за обяснение на отрицателен вот. (2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за: 1. прекратяване на заседанието; 2. отлагане на заседанието; 3. прекратяване на разискванията; 4. отлагане на разискванията; 5. отлагане на гласуването. (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

чл. 53. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 53, който става чл. 54. По чл. 54 има предложение на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова: „В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думата „отрицателен“ се заменя с „различен от формираното мнозинство“. Благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по членове от 50 до 55 съгласно номерацията на Временната комисия. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз бих искал да обясня смисъла на това предложение. Разбирам, че вероятно в рамките на това Народно събрание може би няма да бъде направена тази крачка, но какво имаме предвид. Имаме предвид, че смисълът на така наречения отрицателен вот е народни представители да могат да изразят позиция, която е различна от от решението, което е взето с положителния вот, с който са приети съответно решение или законопроект. Ние смятаме, че би следвало да се даде възможността, а не знам дали въобще идеята за така наречения отрицателен вот – защо се нарича отрицателен, е друга тема, може би и това трябва да разсъждаваме при обсъждането на един следващ правилник, идеята е, когато с мнозинство е взето едно решение, така го разбираме ние, да може тези, които са останали в малцинство и са гласували по различен начин, да могат да излязат и да обяснят своя вот. Без значение дали проектът е отхвърлен и те са гласували за, тогава да могат да обяснят вота си тези, които са гласували за, или обратно, когато е приет един законопроект или едно решение, тези, които са гласували против и са останали в малцинство, трима от тях да могат да изразят това свое виждане. Впрочем, да кажем, в Европейския парламент има такава процедура, тя е малко по-различна, но се нарича „обяснение на вот“, а не обяснение на положителен или на отрицателен вот. Смятаме, че тези, които са за, имат имат същото право да обяснят своя вот, както и тези, които са гласували против. Струва ни се, че по принцип разбирането на тази разпоредба не е съвсем точно, затова сме направили това предложение. Ние ще си го подкрепим. Надявам се да го подкрепите сега, след като обясних смисъла на това предложение, но дори и да не, надявам се, че поне сме повдигнали темата и в едно следващо Народно събрание може да бъде направена тази крачка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Реплики към Кристиан Вигенин има ли? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Аз имам едно процедурно предложение. Ако може да подложите разделно т. тъй като парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ е съгласна с това, което господин Вигенин предлага и то всъщност има отношение към предложение, което е по-надолу в Правилника. Така че, моля Ви, за разделно гласуване на предложението по т. 1 на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Не виждам. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване. На първо място, подлагам на гласуване процедурното предложение на Мирослав Иванов предложението на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова за изменение и допълнение на чл. 49 по номерацията на вносител и съответно чл. 50 по Комисия

Сега преминаваме към гласуване на самите предложения, които са неподкрепени от Комисията, както прие залата, първото предложение го гласуваме разделно. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова в частта, с която в чл. 49, сега чл. 50 по номерацията на Комисията,

въздържали се 2. Предложението е прието.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви призова да фокусираме вниманието си върху този текст. Току-що залата с част от гласовете на мнозинството прие, че отрицателният вот се премахва и се обосновава друг вот, който е различен от вота на мнозинството. Това, при положение че е забранена смяната и преминаването от групи в групи и така нататък, ми се струва доста необосновано. Моля Ви за прегласуване. Помислете отново върху текста, който е предложен за гласуване на параграф... …54, ал. 2. Предложеният текст, който мнозинството подкрепи, е, че отрицателният вот се заменя с вот, различен от формираното мнозинство. Това означава, че ако всички са против или въздържал се, а някой е гласувал за, на практика той ще обосновава гласа си за, а не отрицателния си вот, което е абсолютно безсмислено.

На практика, доколкото разбрахме, идеята е обяснението на отрицателен вот да се превърне в обяснение на малцинствен вот. Прегласуваме предложението на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова. Отменете гласуването, не съм обявил режим на гласуване. Ще прочета как ще как ще звучи чл. 50, ал. 1 при приемане на предложението. Ще бъде: „Чл. 50. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика, лично обяснение или за обяснение на вот.“ Като това обяснение на вот ще стане ясно по-нататък. Режим на гласуване.

Сега подлагам на гласуване предложенията на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова по отношение промените в чл. 49 – по вносител, чл. 50 – по Комисия, касаещи

Предложението не е подкрепено от Временната комисия.

С оглед на това, че приехме изменението в чл. 49, ще се получи странно, ако не приемем това. Режим на гласуване.

Не, първо ще трябва да се обнародва новия правилник в „Държавен вестник“ и тогава. Дотогава може да се прави обяснение на отрицателен вот. Сега преминаваме към гласуване на чл. 49 по вносител, който е чл. 50 по Комисия в редакция на Комисията с вече приетата редакционна поправка в залата;

явява чл. 55 по Комисия с вече приетите редакционни поправки. Режим на гласуване.

въздържали се 2. Предложението е прието. Господин Гаджев, заповядайте.

„чл. 53“. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 57, който става чл. 58. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 58, който става чл. 59. По чл. 59 има предложение на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова: „В чл. 59, алинея 2 се добавя ново изречение със следния текст: „Парламентарната група има право да отправя и по едно питане към изслушвания министър по текущия въпрос, по който той е избрал да присъства на съответното заседание, като питането е с продължителност до две минути.“

министър идва, за да бъде изслушан – забележете, не по тема от дневния ред, а по тема, която той счита, че е важна за обществото. Да, идва, говори по нея, бива изслушван очаква се и да е подготвен по тази тема, щом е пожелал сам да дойде да бъде изслушан по нея, тя е различна от това, което сме приели като дневен ред на пленарната седмица, да, бива изслушван и тогава възниква въпросът: добре, ако всяка парламентарна група иска да го попита нещо по тази конкретна тема – странична, по която той е дошъл и се очаква да бъде подготвен, защо не може да отправи един бърз въпрос в рамките на две минути и да получи и отговор? В противен случай се получава, че идва министърът тук, декларативно заявява нещо и ние сме лишени от упражняване на контрол върху него. Затова и направихме това предложение – всяка парламентарна група да има право да направи, така както сме записали, в рамките на две минути, ако желае, разбира се, да му отправи и по едно питане – забележете, по този страничен въпрос, по който той е решил сам да дойде в залата, за да бъде изслушан и се очаква да бъде подготвен по него. Считаме, че има Считаме, че има питане към него, и затова се надявам да го подкрепите. Считаме, че има резон в това предложение и то само и единствено ще подпомогне работата на парламента в случаите, когато министри ни

от трибуната нашето предложение, като заменя думата „питане“. Всъщност думите „едно питане“ искам да ги заменя с „един въпрос“. Считам, че това е по-акуратно и тази редакция е по-подходяща с оглед на подкрепата, която търсим за направеното от нас предложение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин

„Парламентарната група има право да отправя и по един въпрос към изслушвания министър по текущата тема, по която той е избрал да присъства на съответното заседание, като въпросът е с продължителност до 2 минути.“ Благодаря, господин Петров. Реплики към Петър Петров има ли? Няма реплики. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване на първо място предложението от народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова за изменение на ал. 2 на чл. 59, който се явява чл. 60 сега по Комисия със следния текст: „(2) Парламентарната група има право да отправя и по един въпрос към изслушвания министър по текущата тема, по която той е избрал да присъства на съответното заседание, като въпросът е с продължителност до 2 минути.“ Предложението не е подкрепено от Временната комисия. Моля, режим на гласуване.

Сега поставям на гласуване следните разпоредби: 55, 56, 57, 58, 59 са по вносител, по Комисия са чл. 56, 57, 58, 59 и 60, като последният е с вече приетата редакционна поправка по предложение на народните представители от ГЕРБ-СДС. Гласували

Не виждам. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване анблок членове от 60 до 70. Това е по номерация на Временната комисия. По вносител са от 59 до 69.

прилагат пълните текстове на изменените и/или отменени разпоредби на закони, като се посочва досегашната формулировка на правната норма в цялост и в цялост се посочва новото предложение.

76 има предложение на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова: В чл. 76, ал. 1 се добавя ново изречение със следния текст: „Законопроектът е приет, ако за него са получени поне 121 гласа „за“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 76, който става чл. 77. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по членове от 72 до 77 по номерация на Временната комисия. За изказване? Петър Петров, заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, направили сме едно предложение в чл. 76, ал. 1, което разгледахме в рамките на Временната комисия: „Законопроектът е приет, ако за него са получени поне 121 гласа „за“.“ Разбира се, има колизия с чл. 81, ал. 2 от Конституцията, който гласи, че законопроектите и актовете на Народното приемат с гласовете на повече от половината от присъстващите, освен ако Конституцията не изисква друго квалифицирано мнозинство. Причината да направим това предложение е, защото, аз го казах и в рамките на Временната комисия, по време на миналия парламент първите три месеца и половина работихме по следния начин – гласували 121 за и законопроектът или решението бяха приети. Някъде към средата на април тази година се оказа, че тогавашната коалиция не можеше да осигури присъствие в залата на поне 121 човека и реално не можеха да съберат 121 гласа за, за да се приемат проектозаконите и проекторешенията, вследствие на което, забележете, без да се променя Правилникът, със съответното писмено входирано предложение в Деловодството, със създаване на нова Временна комисия приеха, че за да се приеме един законопроект, са достатъчни половината от тези, които са се регистрирали сутринта в 9,00 часа. Тоест работихме три месеца и половина по един начин, с едно мнозинство, от средата на април нататък решихме, всъщност мнозинството реши да работи с друго, по-малко мнозинство, за да може да приема законопроекти, дори когато не са налице всички техни народни представители от тази тогава четворна коалиция в залата. Всички видяхме резултата от този експеримент и затова сега сме тук вече в друг парламент и в друг състав. Затова предложението ни беше отправено именно в този му вид. Разбираме, че то най-вероятно няма да бъде подкрепено, но все пак

и осми парламент, в случаите, когато им изнася – по един начин, и в случаите, когато им изнася гласуването е по друг начин. Затова и това предложение е по-скоро декларативно и ще Ви моля да съгласите с принципа, който е залегнал в него, а не с реално формалното му изписване по този начин. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петров. Реплики има ли? Няма реплики. Все пак може би е добре да уточним, че не сме търсили 121 гласа за в Четиридесет и седмото народно събрание, а сме търсили 121 участващи. И като не е имало обаче 121 гласа за, някои хора са си дърпали картите и не са участвали в гласуването и така не може да се стигне до 121 гласа за. Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Ганев. Господин Председател, истината е, че когато от тази трибуна се правят декларации как трябва да подобрим реномето, да подобрим всичко това, което има в обществото като мнение за нас като депутати, за парламента като институция, и да създадем друг облик е едно като деклариране. Друго е обаче, когато трябва да дадем реална тежест на всичко това, което се гласува и което се предлага. Защото в историята на парламентаризма в България – в най-новата ни история, има доста срамни моменти за осигуряване на кворум. Едно лице Волен Сидеров, беше „златен пръст“, както сам се обяви, и осигуряваше кворум, след което гласуването на законите ставаше. И самото правителство – тогава на ДПС и на БСП, минаваше със съвсем други гласове, които бяха нужни. Това се опитваме да обясним и на предишния парламент, и сега, че без значение дали един законопроект се харесва, или не се харесва на една част от залата, в крайна сметка трябва да има поне 121 гласа, за да има някаква тежест пред обществото. И тези, които са го предложили и са го наложили този закон, да могат да кажат, че повече от половината депутати в Народното събрание го подкрепят. Моралната тежест е не по-малко важна от всичко това, което има възможност да се прокара като игрички на математика, и да се окаже там, че може да минават закони с 50 – 60 човека. Така както преди малко не бе прието от залата тук и сега предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ да има възможност да проверяваме кворума повече от един път на заседание, за да има яснота колко човека реално ще гласуват и гласуват, така в момента това наше предложение е дори в услуга на тези, които ще управляват и ще имат мнозинство, ще имат легитимност и ще могат спокойно да заявяват, че в крайна сметка Народното събрание е гласувало и приело тяхното предложение. И няма да дават възможност например на ВЪЗРАЖДАНЕ да казват, че даден законопроект, който е изключително важен, е минал с 60 – 70 човека от 240. Точно заради това и нашето предложение е такова – когато има мнозинство, това мнозинство да си осигури нужните гласове, най-вече в собствените си партии, които осигуряват това мнозинство. Затова и призоваваме в името на това да направим по-различен имиджа на парламента, в името на това да имат морална тежест приетите закони,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

използването на парламентарната трибуна за кухи декларации, но трябва да се съобразим с един документ, който се казва „Конституция на Република България“. В него има чл. 81, ал. 2, който много ясно казва как се приемат законите. Така че в този смисъл призивът за подкрепа на това предложение би бил призив за прокарване на един противоконституционен текст. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цеков. Втора реплика? Няма други реплики. Дуплика – господин Ганев, заповядайте. Не знам какво тълкувате като „житейски опит“ или като „декларации“, но за втори път в тази зала трябва да чуете и да разберете, че да говорите Вие за Конституция и за спазване на Конституцията не е лицеприятно. Не е лицеприятно! Ще припомня решения, отменени от Конституционния съд само преди месеци. Ще припомня, че си избрахте и наложихте министър-председател, който беше в ярко нарушение на Конституцията. Ще припомня избора Ви на шеф на КЕВР, отменен.

падането на кворума е една процедура, която се използва основно в интерес на такива малки партии като ВЪЗРАЖДАНЕ. Надяваме се да останат малки. Благодаря.

Председател. Аз не мога да се съглася с господин Митев, тъй като не се сещам за подобни случаи, но се сещам за доста случаи, в които управляващата тогава коалиция, в която и господин Митев участваше, не можеше да събере необходимите 134 гласа, за да приеме своите законопроекти, защото част от техните собствени народни представители – на тази коалиция, считаха за недостатъчно важно да присъстват в пленарната зала по време на съответните гласувания. Именно поради един такъв случай, при който един техен законопроект не можа да мине в средата на месец април, защото събра само 117 гласа за, тогава те взеха почивка и и решиха да променят кворума за гласуване, без да се променя Правилникът, а именно – един законопроект да бъде приет с повече от половината от регистрираните в 9,00 ч. сутринта в залата. Разбира се, това им изигра лоша шега, когато коалицията им се разпадна и тогава се видя, че и този принцип не работи, но, за съжаление, колегите на господин

в момента не могат да излязат да се защитят, защото просто вече не са в Народното събрание. Така че, господин Митев, ако имахте реални предложения какво трябва да бъде взето като кворум, като присъстващи, имахте възможност да го направите във Временната комисия, където всеки един народен представител можеше да да участва на заседанията. За съжаление, аз не съм Ви виждал там. Така че не мога да се съглася с внушенията, които правите от тази трибуна, и те не помагат на развитието на българския парламентаризъм. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петров. Има ли други реплики към Искрен Митев? Няма

и реплики), коалиционен партньор на Вашата партия, която е тук в залата, когато идваше и се молеше да не идваме и да не осигуряваме кворум за избор на шеф на БНБ?! А, господин Сабрутев, да коментирам ли това? Да коментирам ли, когато трябваше да се гласуват други решения и казвахте да не влизаме?! Да коментирам ли пътеката, която прокарахте в нашата зала, за да не дойдем и да не гласуваме вота на недоверие на Вашето престъпно правителство?!

защото Вие не сте и партия, цялата Ви коалиция е такава порочна, задкулисна и с нищо не се различавате от тези, срещу които се борите. Вие сте абсолютно същото, само че сте нов модел. Благодаря, господин Ганев.

когато има изказване, репликиращият трябва да изразява несъгласие с изказването.“ Две изказвания по-късно стана и на член от собствената си група направи поправка по Правилника, която не беше свързана изобщо с несъгласие с изказването. Какво е това, господин Петров?! Вие как живеете с този дисонанс във Вас?! Правите едни препоръки и ги нарушавате след минута и половина. Това е типичен пример за ВЪЗРАЖДАНЕ. За господин Ганев

МИТЕВ: …последната седмица от Народното събрание Вие не осигурявахте кворум, за да приемем така важните закони, които трябваше да приемем по ПВУ. Директен въпрос към Вас беше: „Защо излязохте

че не е по темата – това е ясно, но все пак и някакво уважение да проявяваме един към друг. Сега има искане на лично обяснение от страна на Петър Петров и след това процедура. Благодаря Ви, господин Председател, че ми давате право на лично обяснение, то касае твърдението отпреди малко, че аз съм бил пример за двуличието във ВЪЗРАЖДАНЕ.

Държа да Ви кажа, народни представители, какво означава двуличие и на Вас, господин Митев. Двуличие е, когато представител на Вашата партия – коалиция, идва и казва: дай да прецакаме един наш коалиционен партньор, който иска увеличение с един човек на членовете в комисии, ние ще приемем Вашето предложение, ама дай да ги прецакаме тях.“ Когато ми го каза това десет пъти в рамките на пет часа, включително и непосредствено преди самото гласуване го повтори, каза: дай да си прецакаме коалиционния партньор… който го няма тука да се защити… ще приемем Вашето предложение само и само тях да ги прецакаме, да не стане тяхното, защото може да ни съборят правителството. Това е пример за двуличие! Знаете ли какво е пример за принципност, уважаеми народни представители и уважаеми господин Митев? Пример за принципност е да откажем и да кажем: Ние не можем да влезем в подобна задкулисна договорка от името на ВЪЗРАЖДАНЕ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Петров. Първо, личното обяснение, а след това процедурата. Заповядайте, господин Ганев, за лично обяснение. Както темата „Конституция“, така и темата „Двуличие“ ще помоля представителя на „Продължаваме Промяната“ да не я използва. Ще дам само един последен пример, бъркате там, където не искате да видите какво ще изкарате. Ще припомня, че когато се гласува последният бюджет, точно тогава, за да не споменавам кой точно от „Продължаваме Промяната“ дойде лично при нас, и е тук в залата, и искаше, цитирам:

За процедура – Асен Василев. Колеги, виждам, че върви, как да кажа, някакъв дебат в залата – колко по същество, колко не по същество – няма да коментирам, но тъй като и часовникът също така върви, предлагам да удължим работното време до приемането на Правилника.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

на част от които заседанията са насрочени в часовия диапазон между 14,30 ч. и 15,30 ч. Специално за Правната комисия ние имаме дневен ред с осем точки. Повтарям, с осем точки. И тъй като редно е все пак да отхвърлим една част от работата с оглед на това, а ако погледнете приетия дневен ред, в петък ще гледаме законопроекти, които се очаква днес да бъдат разгледани на заседанието на Правната комисия. Затова моето обратно становище е да не удължаваме работното време на Народното събрание, с оглед на това да могат всички народни представители да се подготвят за участие в тези комисии, които са насрочени за днес, тъй като съм сигурен, че не само на Правната комисия, а и на останалите комисии дневният ред е достатъчно натоварен и следва да бъде разгледан поне донякъде. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Други предложения по темата? Не виждам.

е прието. Връщаме се обратно към разглеждането на Правилника. Дискусията е по членове от 72 до 77 по номерация на Временната комисия.

виждам. Поставям на гласуване предложението от народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова за допълнение на чл. 76 по вносител – чл. 77 по Временна комисия. Гласуваме предложението на Петър Петров и Цвета Рангелова, неподкрепено от Комисията.

които излизат извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, не се разглеждат и гласуват по същество. Комисията се произнася за недопустимост с решение. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни. (2) Предложенията по ал. 1 не може да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е предложено с внесения законопроект, с изключение на такива, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки. За допустимостта комисията се произнася с решение. (3) При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. По предложенията председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Член 74, ал. 2 и чл. 75 се прилагат съответно. (4) Проектът на доклад за второ гласуване се публикува на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1. (5) Комисия, на която законопроектът е бил разпределен на първо гласуване, може да проведе обсъждане на внесените предложения по ал. 1 по предложение на председателя си. В резултат на обсъждането се изготвя доклад, който се представя на водещата комисия. Заседанието по изречение първо се провежда преди заседанието на водещата комисия за обсъждане на законопроекта на второ гласуване. По предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Член 74, ал. 2 и чл. 75 се прилагат съответно. (7) В 14-дневен срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в Народното събрание доклад, който съдържа: 1. направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях; 2. предложенията на комисията по обсъждания законопроект, включително когато тя приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време на заседанията; предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират. (8) Докладът по ал. 7 се публикува незабавно на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Ще Ви прекъсна, защото нямаме време повече.

С това прекратявам заседанието поради изтичане на времето. Следващо редовно заседание ще се проведе утре от 9,00 ч. съгласно гласуваната по-рано днес Програма. Приятен ден! Закривам заседанието.